Pidän erittäin hyvänä näitä vapautuspyyntöjä, ja toivon todellakin, että emme joudu palaamaan takaisin tämän ikävän koronailmiön takia näihin niin sanottuihin vara-varajäsenyyksiin. — Kiitos.

Kiitos,